U članu 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu, u članu 1, opis - ukupni rashodi i izdaci, 1.4 Subvencije - Ekonomska klasifikacija, 45. suvencije u oblasti rudarstva i energetike broj

Ne, ništa niste čuli o tome. Ovo se zove, da nam je samo svima sasvim jasno, jer kao predsednica Narodne skupštine radiću ovo svaki put,

dalje.Institucija amandmana? Da.Institut amandmana, ne može institucija amandmana. Hvala vam mnogo. A niste me ispravili oko zloupotrebe? Dakle, slažemo se da je bila zloupotreba. Hvala vam i na tome.Na

ovim rebalansom ste predvideli ostale subvencije u oblasti zaštite životne sredine, ali ono što niste predvideli i što uspešno zaboravljate već 12 godina je da izgradite postrojenje za preradu otpadnih voda. Beograd je jedina evropska prestonica u kojoj se fekalne otpadne vode direktno ispuštaju u dve međunarodne reke, Savu i Dunav.Količina vodenog otpada samo u Beogradu, na ušću Save u Dunav, za samo jednu godinu jednaka je zapremini od 65 hiljada olimpijskih bazena. U toj jednoj godini otpadne vode u Srbiji sadrže tačno 109 tona cinka, 55 tona bakra, 17 tona hroma, 13 toma arsena, 12 tona olova, 11 tona nikla. Sve ove cifre su sa tendencijom povećanja i to su podaci Agencije za zaštitu životne sredine. Reke u Srbiji postale su plutajuće deponije.I ne samo što nemamo fabriku za preradu otpadnih voda, nego čak nemamo ni postrojenja za tretman komunalnih voda. Odnosno, imamo ih, ali u punom kapacitetu radi jedva jedna trećina.Da vas podsetim, Srbija da bi bila članica EU mora da prerađuje 90% otpadnih voda, a mi smo sada na jedva 15%. Na sve to, naš predsednik Republike odlazi u Francusku, gde izjavljuje da Srbija nije u stanju da upravlja velikim sistemima poput metroa u Beogradu, zbog čega se stvara prostor za francuske kompanije. Zbog čega prepuštate upravljanje našim prirodnim resursima drugim državama? Kako to mislite da Srbija nije u stanju? Mislite vi niste u stanju, jer kupujete diplome, imate manir da stavljate nestručan kadar na odgovorne pozicije i mislite kako jedan vaš, od skora vaš poslanik juče reče da se škola ne isplati.Narodni isplati.Narodni pokret Srbije – Miroslav Aleksić smatra da se škola i te kako isplati i takođe smatra da Tehnološko-metalurški fakultet već 52 godine stvara vrhunske stručnjake, pogotovo u oblasti zaštite životne sredine. Jedini problem je što naši stručnjaci, doktori nauka ne mogu da dođu ni do izražaja, ni do posla od vaših neobrazovanih, ali partijskih drugova. Hvala. Hvala.Idemo dalje.Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik dr Ana Jakovljević.Izvolite. Uvaženi građani Srbije, tri dana slušamo predstavnike vlasti koji nam non-stop iste brojke pominju ne bi li nas uverili da živimo u razvijenoj zemlji, a mi to nikako da shvatimo.Kada

U EU procenat društvenog BDP koji oni izdvajaju iznosi 2,3% dok u Srbiji iznosi 0,5%. Predviđenim rebalansom apsolutno se ne pominju sredstva koja bi trebalo uložiti u nauku i povećati iznos u budžetu, ali zato je predviđeno zaduživanje za projekte koje vlast sprovodi pod posebnim pravilima i vrlo često, kako kažu MMF i Fiskalni savet, ti projekti nisu dostupni javnosti na uvid. Tako da imamo jedino reč vladajuće koalicije da će se ti projekti „majke mi, u budućnosti isplatiti“.Da krenemo redom. Pominje se EKSPO. Evo, vidite po auto-putevima reklamu kako je Srbija ponosni domaćin EKSPO-a i kako će to doprineti razvoju Srbije, a zapravo EKSPO će biti samo projekat koji će se desiti u Beogradu i velika je šteta što je Srbija propustila priliku da od ovog projekta napravi priliku da se regionalno Srbija razvija, kao što je to učinila Španija kada je bila domaćin ovakvog će se u EKSPO upumpavati milijarde evra Beograđani, odnosno mi, svi ćemo svakog dana biti zaglavljeni u saobraćaju jer nemamo metro, a 2018. godine su predstavnici vlasti kupili od preduzeća koje mi finansiramo karte da se voze ne znam kojim linijama. Ali, imamo rešenje koje čekamo, to su leteći automobili, pa će nam oni, valjda, u međuvremenu pomoći da se vadimo iz saobraćajnih gužvi.Takođe, glavna železnička stanica se izmešta na Novi Beograd, ukidaju se međumesna stajališta, a gradski prevoz koji treba da prati jedno takvo izmeštanje prosto nije prilagođen toj situaciji i možete samo da zamislite kakve nas tek gužve očekuju, naravno, opet da se nadamo da će nas spasiti leteći automobili.Opet, vlast planira da gradi delfinarijum, a kao što moja koleginica pre mene reče – 30% Beograda nema kanalizaciju. Na više od 30 mesta se fekalne vode ulivaju u njegove dve reke.Sledeći projekat o kome vlast priča da će doneti boljitak je izgradnja nacionalnog stadiona, pa za to imamo uporediv primer. U Zaječaru umesto da je sportski kompleks „Kraljevica“, koji je namenjen omladini i deci, da je on obnovljen, neposredno pored njega je izgrađen stadion na kome je domaćin, gle čuda, OFK Beograd. Taj stadion se koristi tri puta godišnje, dok „Timok“ iz Zaječara igra na nekom potpuno razrušenom i devastiranom stadionu.Poštovani stadionu.Poštovani građani Srbije, samo prosto moram da se osvrnem ovde na jedan od osnovnih postulata ekonomije i stvarno mi je čudno da ovde ekonomisti zaduženi za naš budžet taj standard stalno prenebregavaju. Vrednost novca nije ista kako vreme protiče. Sto dinara 2012. godine nema istu vrednost kao 100 dinara danas. Stvari koje ste tada mogli za te pare da kupite sada ne možete da kupite i prestanite više da upoređujete iznose iz tih godina sa današnjim iznosima. Moguće ih je upoređivati, ali primenom matematičkih jednačina prema kojima možete da dođete do te uporedivosti.Tako da, moramo da napravimo razliku između rasta i razvoja. Dragi građani, rast o kome priča ovde vlast sve vreme su ove cifre koje stalno šteluju i pokazuju kako nama ide super. Tako vam kažu – direktne strane investicije su nikad veće, ali zaborave da vam kažu da stranim investitorima daju subvencije, koje čim isteknu strani investitori se pokupe i odu iz ove zemlje.Razvoj je ono što vidite kada pogledate u svoj novčanik. To vam govori gde se nalazimo, šta možete da kupite i kako živite, pa vi odlučite da li ćete verovati vlasti ili svom novčaniku.

Čuli smo da je izgradnja beogradskog metroa i da je metro prirodni resurs. To još nisam imao priliku da čujem da je to prirodni resurs, ali dobro. Evo, i to smo sad imali priliku da čujemo.Ono što mi je najvažnije, zbog naših mladih, zbog naših istraživača, naučnika, najpre u ovom rebalansu budžeta imate povećana izdvajanja za nauku, samo to neko neće da pročita ili neko neće da kaže. Dakle, sa 36,5 na 37,5 milijardi. Dakle, povećana su izdvajanja za nauku.Moje nauku.Moje pitanje za vas sve ovde koji spočitavate oko ulaganja u nauku – da li znate da je Fond za nauku osnovan zakonom 2019. godine? Osnovala ga je ova vlast. Što se neko pre toga nije setio da osnuje Fond za nauku i da na takav način da podstrek našim istraživačima i naučnicima?Znate li koliko je u poslednjih nekoliko godina osnovano naučnih instituta u Srbiji? dva u Novom Sadu, jedan u Kragujevcu, „Biosens“, onda Naučni institut za veštačku inteligenciju, Institut za IT u Kragujevcu. Dva u Novom Sadu, jedan u Kragujevcu, dakle nijedan u Beogradu. Znate li kada je poslednji naučni institut osnovan pre toga? U doba SFRJ. Dakle, nije se niko setio tamo do 2012. godine ne da se bavi naukom, nego da bilo šta konkretno uradi kako bi naši istraživači, kako bi naši naučnici imali priliku da pokažu šta znaju, imali priliku da svoje ideje pretvore u stvarnost.Tako da, prosto je neverovatno, taj vaš subjektivni osećaj objektivne stvarnosti kada lažete da nisu veća ulaganja za nauku, a jesu, kada ne znate da su tri nova naučna instituta otvorena samo u poslednjih nekoliko godina, a poslednji u doba SFRJ, kada ne znate koliko je naučno-tehnoloških parkova otvoreno i u Beogradu i u Nišu i u Čačku i u Novom Sadu, dakle koliko se i na koliko se naučno-tehnoloških parkova radi. Dakle, da niste znali možda da je Fond za nauku osnovan 2019. godine, to su više stvari za vas nego za bilo koga drugog, ali na kraju krajeva, dovoljno govori koliko ste površni, koliko vas suština ne interesuje, nego da se snimite za „TikTok“, „Instagram“ ili šta već.Na kraju, kada se govori o investicijama i investitorima, evo, samo vi meni recite koji se to investitor, ima par, naravno, neko dođe, neko ode, ali nemoguće da je slučajno da imamo rekordan broj zaposlenih u Srbiji, nemoguće da imamo milijarde evra godišnje koje se slivaju kao investicije u Srbiju i nemoguće je da svi ti investitori koji dođu i odu, pa gde onda rade svi ti ljudi koji su se zaposlili u novim fabrikama i koji imaju nova radna mesta u poslednjih 12 godina? Pa, rade u fabrikama koje su se otvorile i koje su ostale ovde. Isti tretman imaju i domaći, kako ih vi nazivate, i strani investitori, pošto su za nas to sve jedni investitori. Tu fabriku kada otvore, ne iznose je ne znam gde, nego ta fabrika ostaje u tim lokalnim samoupravama, sa tim mašinama, zapošljava naše građane, naše ljude. Oni tako zarađuju platu, uplaćuju poreze i doprinose, decu šalju na školovanje, na fakultete, dakle, jedan normalan život koji neko, nažalost, do 2012. godine nije imao priliku da im pruži.Dakle, ide brzim koracima napred, Srbija raste i razvija se. Nije rast i razvoj način na koji ste vi to definisali.Još jednom, na kraju, u pravu ste, novac menja vrednost. Dakle, nije isto kada posmatrate vrednost novca 2012, 2015, 2020. godine ili danas i to se zove tzv. vremenska vrednost novca. Možemo sa tom formulom za koju niste znali koja je, dakle, ta formula se zove compounding, dakle, kada gledate iz prethodnih godina unapred ili možete i diskontovanje kada gledate unazad, ali vam je neko rekao da postoji neka formula, pa ste mislili da ste mnogo pametni time što ćete reći kako se izračunava vremenska vrednost novca tada i sada. Može i naravno i zato pogledajte da osim što nije jednaka vrednost novca, kako su rasle pojedine cene, tako su više nego rast cena rasle plate i rast penzija i to je bar egzaktan podatak koji možete da pogledate u svakom izveštaju

o tome koliko i kako se investira u nauku i te kako dobro znam, jer sam 18 godina provela u akademskoj zajednici. Morate da shvatite jednu stvar, građenje zgrada nije napredak. Ljudski resursi su suština. Sve razvijene zemlje brinu o ljudskim resursima, a nama naučnici odlaze, jer ovde ne mogu na pravi način da se bave naukom.Tako da, gospodine Mali, nemojte vi da mi pričate o tome kakvo je stanje u nauci i u obrazovanju. Štelujte brojeve, ali budite budite pristojni da bar ne vređate ljude koji svoj posao znaju. Hvala puno.Interesantno ste to rekli. Znate, najpre imam dva doktorata i nijedan mi nije oduzet, za razliku od drugih i lepo je kada to koristite kako vređate druge u nedostatku argumenata.Da vas pitam, s obzirom da se bavite toliko dugo naukom, recite mi da li su ulaganja u naučne institute, osnivanje naučnih instituta i finansiranje projekata kroz Fond za razvoj ulaganje u nauku, ili kako vi to vašim ekspertskim jezikom naučnim govorite, stvaranje ili građenje zgrade? Dakle, vi ste spustili finansiranje projekta koje radimo kroz Fond za nauku, osnivanje naučnih instituta, tri smo ih osnovali, tako što gradimo zgrade.Pitam vas još jedanput, odgovorite vi meni, da je osnovan Fond za nauku prvi put 2019. godine? Jel to pozdravljate ili ne pozdravljate? Da li je istina da se kroz Fond za nauku finansiraju istraživačke delatnosti, istraživanja, rad naših naučnika, jeste ili nije?

Dobro. Idemo dalje. Hvala vam.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miroslav Aleksić.Da li želite reč? Izvolite. **Miroslav

Pažljivo sam slušao ministra koji je govorio nikad veća davanja u poljoprivredu u vašoj vladavini da, i ranije da, ali to ne znači da je to dovoljno. Ne znači da je dovoljno zato što je za vreme vaše vlasti promena politika ministara poljoprivreda potpuno devastirana i uništena.Vi ste ministre Mali ovde ponovo slagali, po ko zna koji put, i rekli da ja nisam u pravu kada kažem da je 900 miliona evra koliko je predviđeno za podsticaje u poljoprivredi 1,2% BDP, a 2,2% dajete samo na kamate, na kredite koje ste uzimali. Dakle, veća su izdvajanja za kamate na kredite nego za podsticaj u poljoprivredi. Nemojte da manipulišete pa koristite ceo budžet za poljoprivredu i tako dalje, jer poljoprivrednici nemaju korist od toga što će neko da primi platu u administraciji. Govorim o podsticajima. Nemojte ni vi o poštenju gospodine Mali.Dakle, dok bacate pare na delfinarijume, na koncerte Karleuše, na stadione, na projekte EKSPA, poljoprivrednicima kažete budite srećni i zadovoljni jer imaćete 105 milijardi dinara u budžetu, nikad više, to će da krene itd.Ovako, znate kako stoje brojevi, gospodine Siniša Mali, za ovih poslednjih 12 godina vaše vladavine. Imali smo nekada u Srbiji 650 hiljada poljoprivrednih gazdinstava, danas imamo nešto preko 500 hiljada. Imali smo u Srbiji nekada

izvoz poljoprivrednih proizvoda je skočio dva puta, a uvoz tri puta. Dakle, mi polako od neto izvoznika idemo ka idemo ka tome da postanemo neto uvoznik. Više raste uvoz poljoprivrednih proizvoda i danas se u Srbiji uvozi sve, od paradajza i krastavaca do pasulja, belog luka i svega ostalo, da ne govorim o mleku, mesu i ostalim stvarima, a sve manje izvozimo, zato što nam pada kapacitet za poljoprivrednu proizvodnju.Ovo što ste vi sada dali, niste vi dali zato što vidite poljoprivredu kao strategiju i granu koju treba da podržavate iz oblasti privrede, nego zato što siroti poljoprivrednici protestuju i zato što blokiraju puteve, zato što se bore da prežive na svojim imanjima. Da je da vidite poljoprivredu kao resurs i potencija ne bi nam milion hektara bilo neobrađeno poljoprivrednog zemljišta, kao resurs, dok obećavate građanima Srbije litijum i kažete litijum je perspektiva i šansa, Bog nam je dao, zaboravljate da kažete da je poljoprivredno zemljište koje nam je Bog dao, pogotovo vi ministre Martinoviću. Resurs koji nije u funkciji.Znate, ako je pet milijardi godišnja proizvodnja poljoprivrede, pet milijardi evra, sa 3,5 miliona hektara koje se obrađuje, ako budemo podigli to još za milion hektara obradivog zemljišta koje imamo, to bi bilo barem još 1,5 milijardi. Jel tako? Tako je. Da bi se to desilo morate da uložite bar onoliko koliko se ulaže u Evropi ili okolnim zemljama u poljoprivredu.Vi ovde pričate građanima Srbije o budžetu za poljoprivredu od 2,3 5 %, kaže ministar Mali, znate koliko je izdvajanje ministre Martinoviću u zemljama EU, znate, siguran sam da znate, 30%. Preko 30% budžeta zemalja EU ide za poljoprivredu. Zašto? Pa, zato što sve ozbiljne zemlje znaju da će u budućnosti hrana biti najveće oružje, neće ti vaši rafali biti najveće oružje, jer nemamo sa kim da ratujemo, biće hrana, zdrava hrana i zdrava voda. I, to danas svi znaju osim vas koji strateški razvaljujete poljoprivredu 12 godina.Da li je to u pitanju nekompetentnost? Da li zla namera? Ne znam šta je, ali se to dešava. I, na kraju su doveli vas, koji nikada motiku u životu u ruku uzeli niste, koji ste bili profesor u Ćupriji na višoj školi gde su izgubile profesorke neke posao zbog vas, a vi tamo lažno primali platu sa Orlićem i predstavljali se kao velike patriote. Sada ste došli tu da sredite stanje u poljoprivredi. E, vi ćete da udarite ekser u taj kovčeg poljoprivrede. Nedimović je probao, nije stigao, sada su doveli eksperta. Vi ste ekspert za poljoprivredu, blago srpskim seljacima i poljoprivrednicima kada imaju vas koji ćete sigurno da brinete za njih, kao što govorite o litijumu da je litijum šansa za Srbiju, da je litijum odlična stvar, da to ne smeta poljoprivredi. Pa, kažite to Zlatku Kokanoviću i drugima u Jadru koji na toj zemlji seju kukuruz, koji se bave poljoprivrednom kada im uništite to, gde će to da rade i gde će to da seju.E, znate, kako vi određujete prioritete u državi Srbiji tako i napredujemo. Zato će nam javni dug biti 38,5 milijardi evra, kako piše ovde u ovim papirima. Sledeće godine verovatno 40 milijardi, jer jer više trošite nego što zarađujete, to nikad veće. Dakle, imate, gospodine Siniša Mali, minus u kasi, ne znam da li to čujete šta vam govorim ili gledate u telefon? Deficit je minus. Znači, više trošite nego što zarađujete, tako da nikada veće pare, nikad veći minus.A strategija izgleda tako da ste vi kao šansu za razvoj poljoprivrede, konkretno vaš predsednik Aleksandar Vučić nudio Srbiji da proizvodi i izvozi svinjske glave i papke u Kinu. Pa, to nisam rekao ja, to nije rekao niko od opozicije, lično Aleksandar Vučić kaže, dogovorili smo sa Kinezima izvoz svinjskih glava i papaka u zamenu za leteće automobile, u te leteće automobile jedino Vulin može da se vozi. Ne znam ko bi drugi seo da se vozi u te leteće automobile, a svinjske glave i papke, ne znam ko to može da proizvodi u Srbiji. Znate, Srbija proizvodi maline, proizvodi kukuruz, proizvodi paradajzi, krompir, proizvodi svašta nešto drugo, ali svinjske glave, papke i pileće noge, ne, to samo može da kaže neko ko nema blage veze ni o poljoprivredi, ni o resursima, ni o potencijalima.Tako da, ja vas pozivam da se uozbiljite. Pričam vam sada dobronamerno, a to govorim i na Odboru za poljoprivredu. Poljoprivreda nije trošak, nego investicija. Da bismo dobili moramo investirati. Mnogo bismo više dobili investicija u poljoprivredu nego u stadione koje sejete po Srbiji od Loznice do Leskovca, nego u raznorazne fontane i projekte poput delfinarijuma. To je gospodo vaša politika. Vas ne zanima ni seljak, ni hrana, ni stabilnost Srbije, vas zanima samo ko će da uzme proviziju od građevinskih radova. I, ovaj budžet je, budžet za proviziju izvođača radova infrastrukturnih gde građanima zamazujete oči sa tim projektima, a neko trpa novac u džepove. Hvala Hvala vam. Nevena Đorić. nabrajao nekakve cifre, isticao kojekakve brojeve pa u tom kontekstu samo da se kratko osvrnemo na to kako je bilo pre 12 godina, kada je postavljen na čelu predsednik opštine Trstenik. Ovo je važno da čuju građani Republike Srbije, da je njegova plata u tom trenutku iznosila 113 hiljada dinara, da bi, a plata prosečna u opštini 34.587 dinara. Dakle, čovek je imao tri puta veću platu, sam sebi povećao, to je prvo što je uradio kao predsednik opštine u odnosu na ostale zaposlene.Pljuje sopstvenu državu kao što ste čuli na samo sada već i uvek na svakom mestu, a od te iste države se nije ogradio ogradio u trenutku, kada je trebao da uzme subvencije za kupovinu traktora.I još nešto, pošto je dosta govorio o minusima koje kakvim, trebalo bi da bar zna šta znači BDP pa u tom kontekstu 2012. godine realni rast BDP-a je iznosio minus 0,7%, dakle, minus. A danas 2024. godine iznosi plus 4,3%. Dakle, ti realni brojevi, jasno govore o tome kako je bilo u periodu dok su oni pustošili Srbiju, a kako Srbija izgleda danas. Zahvaljujem.

koliko je uspešna, vi to znate bolje od jednog narodnog poslanika, pa znate koliko se novca dobili od ove zle i nesposobne vlasti Aleksandra Vučića, na ime Pa niste vi vašu poljoprivrednu mehanizaciju obnovili kada je ministarka poljoprivrede bila iz vaše partije, Ivana Dulić Marković. Vi ste nove traktore, nove priključne mašine, nove prikolice, potpuno novu mehanizaciju kupili u vreme Aleksandra Vučića, zahvaljujući činjenici da smo od 2012. pa zaključno sa ovim rebalansom budžeta iz godine u godinu povećavali podsticaje, i u oblasti ratarstva i oblasti stočarstva. O tome koliko izdvajamo za kupovinu novih traktora, kombajna, novih priključnih mašina, pa reći ću i za taj kukuruz, samo polako, ali moraju građani da znaju koliko država Srbija izdvaja sada, a koliko je izdvajala u vaše vreme, tako da gospodine Aleksiću ako hoćete da budete potpuno pošteni, ustanite pa recite šta ste to vi kao progonjeni, opozicioni poslanik koga

gazdinstva, nikoga ne vređam, samo kažem. Ne pravimo nikakvu diskriminaciju, nikada niko nije pitao, nikada niko nije pitao, bilo koga da li je član ove ili one stranke kada podnosi zahtev za bilo koju vrstu podsticaja, niko nije pitao ni gospodina Aleksića, a on najbolje zna koliko je dobio novca i neka je dobio, i meni je drago što je dobio.Mi ćemo se potruditi da dobije iz godine u godinu sve više i on i svako drugi ko se bavi poljoprivredom.Nešto

uvozi.Dakle, nismo ni u kakvom dužničkom ropstvu kada je u pitanju hrana, 70 posto svega što proizvede srpski seljak, gospodine Aleksiću, izvozi se na tržište EU.Šta vam govori taj podatak? Taj podatak vam govori mnogo toga, govori vam da smo politikom povećanja podsticaja i ulaganja u mehanizaciju i tako intenzivnost naše poljoprivredne proizvodnje i proizvodimo više, proizvodimo kvalitetnije.Da li mislite da je jednostavno da poljoprivredni proizvod iz Srbije, ili neka prerađevina koja se napravi u Republici Srbiji, a vidim da pojma nemate da u Srbiji postoji recimo jedan „Karneks“, „Neoplanta“, „Zlatiborac“, „Juhor“ i onda kažete, kažete, odakle svinjske glave?To su vam sve srpske kompanije koje posluju danas sa celim svetom, doduše nisu poslovale u vaše vreme jer su bile uništene, ali danas posluju i mi i te kako imamo šta da izvezemo i izvozimo.Dakle,

Španije, itd. Koliko srpskih poljoprivrednih proizvoda je išlo na tržište EU, kada ste vi bili na vlasti, kada je vaša Ivana Dulić Marković bila ministar poljoprivrede, vodprivrede i šumarstva ?Mi nismo postojali na poljoprivrednoj mapi Evrope, a vi ste imali ministra poljoprivrede koji vam je govorio da ne treba da sejemo pšenicu i šta će nam pšenica. Imali ste na žalost pokojnog predsednika Vlade koji nije dobro razumeo značaj Železare u Smederevu, mislim na Zorana Đinđića, koji je rekao šta će nam Železara u Smederevu, gajićemo kikiriki.To

mi jedan jedini procenat, ili smo izvozili eventualno one klasične sirovine u oblasti poljoprivede, nešto malo kukuruza, pšenice, suncokreta, a mi danas izvozimo i meso i mesne prerađevine i mleko, mlečne proizvode, voće, povrće, otvoreno nam je tržište Ruske federacije, Kine, Egipta, i to je ogromna razvojna šansa za našu poljoprivrednu proizvodnju.Evo sada mi kažu kolege, dobro, dobili smo podatak iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gledaćemo da vam gospodine Aleksiću izađemo u susret.Gospodin Aleksić je podneo zahtev podneo zahtev za kupovinu traktora preko IPARD 3 projekta, svaka čast gospodine Aleksiću,

podsticaja i koliko ste kupili traktora i nove mehanizacije?Ustanite, pa kažite ako imate hrabrosti, ako imate malo nekog ljudskog poštenja. Nema problema.Dakle, ja vam kažem, evo, ovde sedi čovek direktor Uprave za agrarna plaćanja pored mene, ako vam je zahtev uredan, nikakav problem neće biti. Dakle, dobićete od države, odnosno država će vam omogućiti da kupite novi traktor. Potpisan je finansijski sporazum sa Evropskom od naše strane. Za nekoliko dana, odnosno sledeće nedelje biće potpisan i od strane Evropske komisije. Biće dodatnih miliona i miliona evra za naše poljoprivredne proizvođače, tako da, gospodine Aleksiću, neka je sa srećom. Dobiće te vi novi traktor.Meni je drago što ćete da dobijete, ali mi je drago i zbog dugih naših poljoprivrednih proizvođača zato što će dobiti ne samo nove traktore, nego ćemo moći da imamo i nove zasade vinove loze, jabuka, maline. Imaćemo nove farme, imaćemo nove prerađivačke kapacitete. Srpska poljoprivreda ide, gura napred. Nije jednostavno. Nosimo se sa veoma ozbiljnom i izazovnom konkurencijom.Ako mislite da je jednostavno da bijete bitku sa Francuskom, sa Nemačkom, sa Italijom, sa Španijom u oblasti poljoprivredne proizvodnje, verujte mi da nije ni malo jednostavno.Kažete nama iz Vlade zašto ne izdvajamo za našu poljoprivredu onoliko koliko se izdvaja u Evropskoj Uniji. Pa, Siniša Mali vam danima objašnjava u kakvoj situaciji nam je bila država 2012. godine. Pa, niste vi nama 2012. godine ostavili Holandiju ili Belgiju. Ostavili ste potpuno razoranu zemlju, apsolutno razorenu zemlju u svakom pogledu, pa i u pogledu poljoprivrede.Mi smo od 2012. godine, iz godine u godinu podizali agrarni budžet i on sada iznosi zaista rekordnih preko 100 milijardi dinara. Govorim samo o nacionalnim merama. Ne govorim o ovome za šta ste vi konkurisali, IPARD III program. Dakle, to su posebna sredstva. To su sredstva iz predpristupnih fondova Evropske Unije, ali država Srbija iz svog budžeta izdvaja sa ovim rebalansom preko 100 milijardi dinara. Kažite mi kada se to u istoriji Srbije desilo? Nije se desilo nikad.Ono na čemu mi moramo da radimo to je da, i to je ono što je jako važno da se kaže, povratimo poverenje između poljoprivrednih proizvođača, države i naših velikih izvoznih kompanija. Ovo ne kažem samo zbog vas, ovo kažem zbog naših poljoprivrednika koji možda gledaju sednicu Narodne skupštine. Ne mogu da postoje velike kompanije koje izvoze poljoprivredne proizvode, a da nemaju dobru saradnju sa primarnim poljoprivrednim proizvođačima. Isto tako, poljoprivredni proizvođači moraju da imaju poverenje i moraju da znaju da bi se njihovi proizvodi našli na policama u Francuskoj, u Nemačkoj, u Italiji, u Belgiji, u Holandiji, a nalaze se i nalaziće se u sve većem broju. Moraju da imaju dobru saradnju i moraju da imaju poverenje u naše velike kompanije koje, kažem, biju tešku bitku na veoma zahtevnom evropskom i svetskom tržištu hrane.Ono što je takođe bitno, vi kažete da ovo što smo povećali za poljoprivrednike, što smo dali dodatna sredstva to je zbog toga što su poljoprivrednici protestvovali. Pa, kažite mi od kada je formirana ova Vlada, formirana je 2. maja, gde je bio protest poljoprivrednika? Kažite mi jedan protest poljoprivrednika? Nije bio ni jedan. Dakle, izmišljate kao i obično.Ali, za razliku od vas, koji ni sa kim niste hteli da razgovarate, koji ste na narod slali kordone žandarmerije, koji ste bacali suzavac na ljude, mi sa ljudima razgovaramo i vodimo jedan intenzivan socijalni dijalog.Kao što razgovaramo sa sindikatima prosvete, tako razgovaramo i sa poljoprivrednim proizvođačima. Nemate nijedno poljoprivrednog proizvođača, nemate nijedno udruženje sa kojim nismo razgovarali ne samo mi iz Ministarstva poljoprivrede, u to je bio uključen i Odbor za poljoprivredu Narodne skupštine, u to je bio uključen i Kabinet predsednika Vlade i kabinet predsednika Republike i svi smo na istom zadatku, a to je da podignemo srpski agrar, da proizvodimo više, da proizvodimo kvalitetnije, da zadržimo ljude na selu i ono što ostaje kao cilj kome težimo to je istaknuto i u ekspozeu premijera Miloša Vučevića, to je više puta ponovljeno i u zaključcima Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Narodne skupštine i oko toga imamo opštu saglasnost. To je da moramo da podignemo naš stočni fond. Dakle, nama definitivno treba više, pre svega, krava i svinja i moramo da unapredimo naše prerađivačke kapacitete. Dosta smo na tome uradili u proteklih desetak godina, ali činjenica je da i te kako ima prostora da se tu uradi još.Ali, još.Ali, da mi vi kažete, koji ste davali dinar i po ili dva ili tri dinara za premiju za mleko, nama, koji danas dajemo 19 dinara za premiju za mleko, da ništa nismo uradili za naše poljoprivrednike, to je toliko besmisleno i toliko netačno da tu zdrav razum nema šta više da traži.Dakle, traži.Dakle, matematika je vrlo jednostavna. Vama poljoprivreda nije bila prioritet. Dakle, vi ste se oslanjali na uvoz. Vi ste rekli zašto da proizvodimo, zašto da bacamo pare, možemo da uvozimo jeftinu hranu.Rekao sam neki dan, sada me neko pita kolika je cena kukuruza, kolika je cena pšenice, kolika je cena ovog, koliko je cena onog. Sada ću da vam kažem, gospodine Aleksiću, kako ste vi vodili poljoprivrednu politiku.Vi

ostavili potpuno nezaštićeno. Svaka zemlja koja je pristupala EU je prilikom potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanja ostavljala neki prelazni period kojim je putem carina ili nekih drugih dažbina štitila domaću proizvodnju.Vaša Vlada, odnosno tačnije druga Vlada Vojislava Koštunice, SSP je potpisao tadašnji potpredsednik Vlade Božidar Đelić, on nije bio iz SNS. Vrlo dobro znate kojoj stranci je pripadao. On je potpisao Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, Prelazni Prelazni trgovinski sporazum, koga sam zaboravio da pomenem pre neki dan, gde je rečeno – danom ratifikacije SSP-a 0% carine. Dakle, nema carina na poljoprivredne proizvode, na prerađevine koje dolaze iz EU.Vidim da ste maločas pokazali apsolutno nepoznavanje problematike naše klanične i prerađivačke industrije. Danas „Neoplanta“ radi, „Karneks“ radi, „Juhor“ radi, Klanica mesa Đurđević u Pećincima radi. Vrlo uspešno te kompanije rade, ali sa kojim problemom se suočavaju? Suočavaju se sa problemom da nam sada Hrvati, zahvaljujući Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, koji je potpisala vaša Vlada 2008. godine i koji ste vi ratifikovali u septembru 2008. godine, recimo „Gavrilović“ prodaje po dampinškim cenama svoje paštete, svoje salame i druge mesne prerađevine na našem tržištu.Šta mi da uradimo u situaciji kada je 0% carina

izvozi na srpsko tržište svoje mesne prerađevine. Sad nam vi kažite, pošto vidim da se mnogo razumete u poljoprivredu i agrarnu politiku, kako mi da zaštitimo naše poljoprivredne proizvođače, kako da zaštitimo naše klaničare kada imamo 0% carine na imamo 0% carine na konkretno mesne prerađevine koje nam dolaze iz Hrvatske? I tako vam je sa svakom zemljom EU.Zašto to EU.Zašto to govorim? Zbog onog čuvenog penkala Božidara Đelića, jer ste vi sve gledali kroz izbore i sve ste gledali danas za danas, ne danas za sutra, ne danas za pet ili deset godina, kao što mi radimo. Dvadesetdevetog aprila Božidar Đelić potpisuje SSP, navrat na nos, daj samo da se potpiše. Kakva zaštita domaće poljoprivrede, kakvi prelazni periodi, ne, nema nema ničega, otvaramo naše tržište, 0% carine, zato što su 11. maja 2008. godine izbori, treba da pobedimo na izborima. Treba da pobedimo na izborima, izbori su za 12 dana, daj da potpišemo taj SSP i potpisali ste. I taj SSP i dan danas važi.Sad važi.Sad se mi dovijamo na različite načine kako da pomognemo našoj poljoprivredi, kako da pomognemo našim konkretno proizvođačima mesa, našim prerađivačima mesa, ne samo da se odbrane od nelojalne konkurencije, nego da imamo dovoljno mesa i za naše tržite, ali i da imamo dovoljno mesa za izvoz.Podsmešljivo ste govorili o svinjskim glavama. Da, mi ih danas imamo i možemo da ih izvozimo. U vaše vreme ih nismo imali. Danas ih imamo. Da li ih imamo dovoljno? Nemamo. To je konstatovano više puta i u ekspozeu premijera, to je konstatovano više puta i u zaključcima Odbora za poljoprivredu.Dakle, moramo da radimo na povećanju stočnog fonda i mi radimo na tome, ali znate, krava ne može da se oteli u jednoj godini deset puta. Obnova stočnog fonda je proces koji će da traje. Zbog toga smo mi predvideli, i to ćete videti za nekoliko dana kada budemo raspravljali o Zakonu o o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi, ruralnom razvoju, da smo predvideli s jedne strane da svi oni koji su do aprila 2024. godine dobili podsticaj za kvalitetno priplodno grlo, bez obzira da li je u pitanju tovna ili mlečna krava, od 40.000 dinara, da će u ovoj godini dobiti dodatnih 100.000 dinara, a u 2025. godini dobiće umesto 40.000 dinara, kao osnovni podsticaj, 55.000 dinara. Mi na taj način mislimo da možemo da unapredimo naš stočni fond.Ja bih voleo da od vas čujem šta ste vi to uradili pa da imamo više svinja, više goveda, više živine, da imamo bolju mehanizaciju. Uporedite samo mehanizaciju koju vi imate kao poljoprivredni proizvođač, pošto ste nosilac poljoprivrednog gazdinstva

koju ste imali ili koju je imala većina naših seljaka do 2012. godine.Činjenice su neumoljive. Stanje u poljoprivredi je daleko od idealnog, ali da je mnogo bolje nego što je bilo u vaše vreme, da sad vodimo promišljenu politiku, da vodimo dugoročnu politiku, da je poljoprivreda jedan od strateških prioriteta Vlade Republike Srbije, ja mislim da je to svim građanima Srbije apsolutno jasno. Hvala.Poštovani narodni poslanici, shodno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da ćemo danas raditi i posle 18.00 časova.Sada određujem pauzu do 16.00 časova, kada nastavljamo sa radom u delu sednice koji se odnosi na postavljanje poslaničkih pitanja. Hvala